Ellemann): De sager, der er opført under punkt 1-4 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde, og derfor skal der stemmes om samtykke til behandling af disse punkter. Der skal, jævnfør forretningsordenens § 42, tre fjerdedeles flertal til et sådant samtykke, og der kan stemmes.

hverken for eller imod stemte 0. Hermed er samtykket givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 211: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ligningsloven

stemte 7 (DF, LA, FG og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 213:

Afstemningen afsluttes. For stemte 90 (UFG)), ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 213:

Afstemningen afsluttes. Ammitzbøll (UFG)), ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 213:

FG og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes ved Folketingets åbning på tirsdag, den 4. oktober 2022, kl. 12.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og henviser i øvrigt til ugeplanen ligeledes på hjemmesiden. Mødet er hævet.